Allt sem stjórnarandstaðan gerir eru viðbrögð við því sem meiri hlutinn gerir. Frumkvæðið getur aldrei verið hjá stjórnarandstöðunni, það virkar ekki þannig af því að meiri hlutinn ræður öllu.

samtal þegar ekkert samtal er í boði. Stundum er það þannig að það er einfaldlega verið að láta stjórnarandstöðuna svitna, það er einhver tregagangur í samningaviðræðum.

Hér er pattstaða og hún er leyst með því að einhver fer upp í ræðustól þangað til pattstaðan leysist. Það er dálítið merkilegt að átta sig á því (Forseti hringir.) hvað það þýðir í heildarsamhenginu.

Í dag, 14. júní, er þess minnst í Eystrasaltsríkjunum að á þessum degi fyrir rúmum 80 árum var hafist handa við að flytja pólitíska andstæðinga burt frá Eistlandi, Lettlandi, Litháen, hluta Póllands og Rúmeníu. Tugir þúsunda kennara, smákaupmanna, opinberra starfsmanna, landeiganda og annarra sem Sovétríkjunum þótti stafa ógn af, voru fluttir nauðugir í fangabúðir víðs vegar í Síberíu. Þar á meðal voru þúsundir barna og býsna stór hluti af öllu þessu fólki sneri aldrei aftur og endaði líf sitt í Gúlaginu. Þetta voru ömurlegir glæpir. Þessir nauðungarflutningar almennra borgara voru taldir glæpir gegn mannkyni af nefnd sem forseti Eistlands skipaði fyrir síðustu aldamót. Með þeim var gerð tilraun til þess að lama samfélagið í því skyni að það yrði leiðitamara undir ógnarstjórn Stalíns. Spor sögunnar hræða. Rússar hafa nú komið upp svokölluðum síunarherbúðum eða, með leyfi forseta, „filtration camps“, sem er einhvers konar skrautmál yfir fangabúðir. Að minnsta kosti 1 milljón úkraínskra borgara hefur ekki átt annarra úrkosta en að flýja stríðið til Rússlands. Það á t.d. við um marga íbúa borgarinnar Maríupol sem lögð var í rúst í látlausu sprengjuregni. Það eru ill örlög að vera komin upp á náð ofbeldismanna. Það er einmitt hlutskipti fólksins í síunarbúðunum sem sætir geðþóttaákvörðunum, að sögn mannúðarsamtaka. Fólk sem talið er tengjast úkraínska hernum hverfur sporlaust og aðrir mæta óþekktum örlögum í flóttamannaverum út og suður í Rússlandi. Nýtt Gúlag er í mótun.

Virðulegi forseti. Hér komum við saman á næstsíðasta degi þessa löggjafarþings. Næstu tvo sólarhringa munum við samþykkja á færibandi frumvörp og þingsályktunartillögur sem samið hefur verið um að klára fyrir þinglok. Næstum öll eiga þessi þingmál það sameiginlegt að þau eru stjórnarmál, skrifuð af ráðuneytum. Einungis fjögur mál skrifuð af þingmönnum, svokölluð þingmannamál, hafa hlotið þá náð að fá umfjöllun og afgreiðslu úr Þessi fjögur mál með framsögumönnum frá fjórum mismunandi stjórnarandstöðuflokkum fá afgreiðslu úr nefnd sem hluti af þessum þinglokasamningum. Það er því miður þannig að undanfarin ár hafa nær engin þingmannamál fengið afgreiðslu á þinginu ef frá eru talin þau örfáu mál sem eru hluti af þinglokasamningum á hverju ári. Skiptir þá engu hversu góð málin eru eða hversu margir þingmenn eru meðflutningsmenn á málinu. eru meðflutningsmenn á málinu. Virðulegi forseti. Þessi þróun er aðför að lýðræðinu. Mörg þingmannamál verða þannig til að kjósandi eða kjósendur hafa samband við þingmenn og benda þeim á brotalamir í kerfinu. Gott dæmi um þetta er þingmál hv. þm. Hildar Sverrisdóttur um tæknifrjóvgun, sem ég og þingmenn úr flestum flokkum erum meðflutningsmenn á. Þar er verið að uppfæra lög sem voru skrifuð á öðrum tímum þegar einungis konum giftum karlmönnum var leyft að nýta sér þessa tækni. jafnvel þó að þarna sé um mikilvægar réttarbætur að ræða, jafnvel þótt þarna sé breiður hópur þingmanna úr öllum flokkum á bak við frumvarpið, þá er það eitt af hinum mörgu málum sem enda í grafreit góðra hugmynda nú við þinglok.

Sá málaflokkur er reyndar efni í umræðu í heilan dag en mig langar að taka eitt mál sérstaklega til umfjöllunar úr þeim fjölmörgu álitaefnum sem koma til greina þegar lögreglan er annars vegar.

Engin stofnun er þó sterkari en starfsfólkið sem í henni starfar. Mikill mannauður er í lögreglunni og það er mikilvægt að hlúa vel að starfsmönnum og tryggja að þeir geti þroskast og eflst í starfi, sér og embættunum til framdráttar. Með nýju lögregluráði var komið á samstarfsvettvangi lögreglustjóra um framtíð og stefnu löggæslunnar til komandi ára. Það er vel. Það er þó eitt sem vekur undrun mína og hefur gert frá stofnun lögregluráðs, það er einfaldlega sú staðreynd að ekki er einn einasti lögreglumaður í því lögregluráði. Það er mikilvægt að rödd lögreglumanna fái að heyrast á slíkum samráðsvettvangi þegar verið er að ræða um framtíð og stefnu lögreglunnar til komandi ára. Virðulegur forseti. Ég skora á dómsmálaráðherra að gera bragarbót á því og tryggja að rödd lögreglumanna, fagstéttarinnar, fái að heyrast í lögregluráði í framtíðinni og gera breytingar sem til þarf á lögregluráði svo lögreglan muni eiga fulltrúa þar í framtíðinni.

Herra forseti. Ég má til með að vara við því að hér er um endurtekið efni að ræða, jafnvel margendurtekið. Um árabil hefur verið viðtekin venja að afgreiða umsóknir um ríkisborgararétt, annars vegar fyrir þinghlé í desember og hins vegar fyrir þinglok í júní. Eins og margoft hefur verið bent á á yfirstandandi þingi hefur Útlendingastofnun, í skjóli hæstv. dómsmálaráðherra, ítrekað lagt stein í götu þingsins við afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt.

Nú erum við á lokametrum þessa þings og enn hefur ekki tekist að fá nauðsynleg gögn vegna vorumsókna frá Útlendingastofnun sem henni ber lögum samkvæmt að afhenda þinginu. Hv. allsherjar- og menntamálanefnd óskaði skýringa á því hvers vegna gögnin hefðu ekki borist, hvort vinnuálagið væri enn að sliga stofnunina. Í svari Útlendingastofnunar segir hins vegar, í lok langrar ræðu um það hvernig stofnunin þætti sniðugast og best að fyrirkomulagið á umsóknarferlinu væri, með leyfi forseta: „Þegar litið er til þess hóps sem fengið hefur veittan íslenskan ríkisborgararétt með lögum undanfarin ár má draga þá ályktun að umsagnir lögreglu og Útlendingastofnunar hafi takmarkað vægi þegar tekin er ákvörðun um veitingu af hálfu Alþingis.“ Á íslensku: Þið gerið ekki það sem við viljum og þá fáið þið ekki gögnin. Það er því ekki bara samsæriskenning þeirrar sem hér stendur að raunverulegar ástæður fyrir því að Útlendingastofnun haldi þessum gögnum eftir frá þinginu séu pólitískar. Nú hefur það verið staðfest bæði skriflega og munnlega af hálfu Útlendingastofnunar. Það er ekki boðlegt að þingið mæti slíkum yfirgangi af hálfu stjórnsýslunnar, hvað þá þegar líf fólks er í húfi. Það er heldur ekki boðlegt að þingið fari í sumarfrí fyrr en þetta mikilvæga mál hefur verið afgreitt. Hér hangir líf fólks á bláþræði.

Það er mikilvægt í ljósi þeirrar stöðu sem við öll stöndum frammi fyrir og það er nauðsynlegt og samvinnuverkefni milli ríkis og sveitarfélaga að tryggja hér öfluga uppbyggingu um land allt. Ég fagna þeim aðgerðum sem ríkið hefur boðað í þeim efnum til að tryggja að svo verði. Það þarf að stytta alla ferla — ég þekki það bara af eigin raun og ég held að við könnumst öll við það sem hér erum inni auðvitað að það bitni á vinnubrögðum framkvæmdaraðila. Í þessu samhengi er mikilvægt að treysta þær stofnanir sem mikilvægar eru svo tillögur að uppbyggingu fái sanngjarna og faglega meðferð og afgreiðslu. Við sjáum það öll að það álag sem er nú á markaðnum, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu, hefur margvísleg áhrif á heimili og stöðu þeirra.

á mánaðarlegar greiðslur þess hóps og auðvitað annarra. Við sjáum það núna á nýlegri hækkun á fasteignamati og ég held að það sé rétt í því sambandi að hvetja sveitarfélög til að stíga þar inn

álagningarstuðulinn af með þeim hætti að hækkunin bitni ekki öll á íbúum sveitarfélaganna. Sveitarfélögin hafa til þess fullt vald. Herra forseti. Innrás Rússa í Úkraínu hefur nú þegar haft gríðarleg áhrif og ekki bara á líf milljóna Úkraínumanna sem hafa dáið eða flúið heimili sín í fjölmennustu og hröðustu fólksflutningum í 75 ár. Innrás Rússa hefur einnig ótrúlega neikvæð áhrif á fæðuöryggi fólks um allan heim, á efnahagsástand margra ríkja og er að umbylta orkumálum í Evrópu og víðar. Þrátt fyrir allt hefur Evrópa ekki áður sýnt sterkari samstöðu en nú gegn ófyrirgefanlegu framferði Rússlandsforseta. Evrópa hefur sjaldan unnið eins þétt saman að hröðum viðbrögðum og í mannúðarkrísunni síðustu þrjá mánuði, eða rúmlega það. Evrópa hefur sýnt sínar bestu hliðar og byggt á þeim grunni og gildum sem sameinast var um í kjölfar hörmunga síðustu aldar. Hvar viljum við vera í þessari samstöðu þjóða sem við berum okkur saman við? Viljum við vera hluti af sterkri heild eða halda okkur áfram á jaðrinum með sérhagsmuni fárra að leiðarljósi? Þegar forystufólk stjórnmálaflokka sem styðja aðild að Evrópusambandinu töluðu um nauðsyn Evrópusamvinnu og að endurnýja aðildarumsókn Íslands hlupu formaður Sjálfstæðisflokksins og þingmenn hans fram og reyndu að kæfa umræðuna í fæðingu. Það gæti skapað tóm vandræði að spyrja þjóðina. Herra forseti. Hvar er Evrópustefna þriggja ríkisstjórnarflokka gagnvart Evrópu á tímum þegar ógn steðjar að Evrópu og þeim gildum sem verið hafa grunnur að endurreisn í kjölfar heimsstyrjalda?

nánara samstarf á sviði loftslagsmála, mannréttinda, vísinda, nýsköpunar og þekkingar og ekki síst nánari samvinnu um þekkingu og eflingu lýðræðis og réttarríkisins. Herra forseti. Ég skora á þingheim að taka umræðuna og beita sér fyrir því að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnu og alþjóðastarfi, ekki flæmast undan áróðri og óttastjórn hagsmunaaflanna í enn eitt skiptið.

Herra forseti. Greiningardeild Íslandsbanka spáir 8,4% verðbólgu í júnímánuði. Verðbólga síðustu 12 mánaða mældist í maí síðastliðnum 7,6% og hefur ekki mælst svo mikil frá því í mars árið 2010. Gangi spá bankans eftir væri um að ræða 1% hækkun á vísitölu neysluverðs frá fyrri mánuði. Ég setti þetta í samhengi við sjálfan mig en ég er á leigumarkaði. Frá áramótum hefur húsaleiga mín hækkað um 10% en það þykir víst ekkert mikið og kannski bara ansi vel sloppið. Samt sem áður er þetta umtalsverð fjárhæð fyrir mig því að ég er öryrki og um síðustu mánaðamót þá greiddi ég 62% af ráðstöfunartekjum mínum í húsaleigu. Síðan greiddi ég 3,5% af mínum tekjum til lífsnauðsynlegra lyfjakaupa. Sem sagt, 65,5% í leigu og lyf. Þá á eftir að greiða fyrir hita og rafmagn og síma og ekki skal gleyma matarinnkaupunum. Ég valdi mér ekki það hlutskipti að verða öryrki með öllu sem því fylgir. Nei. Ef ég hefði haft val þá hefði ég valið mér að vera heill heilsu, laus við verki og vanlíðan og því megið þið hv. alþingismenn trúa.

Virðulegi forseti. Í greinargerð með fjárlagafrumvarpi ársins 2022 kom skýrt fram að atvinnuleysisbætur yrðu hækkaðar um 4,6%, um sömu prósentutölu og greiðslur almannatrygginga.

við það. Hvað gerðist svo? Jú, án þess að mikið bæri á því, og án þess að nokkur umræða færi fram um það hér á Alþingi eða í samfélaginu, þá hækkaði hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra grunnatvinnuleysisbætur miklu minna, ekki um 14.000 kr. eins og Alþingi ætlaðist til heldur um 6.300 kr. Síðan hafa bæturnar fengið að rýrna að raunvirði eftir því sem verðbólgan hefur rokið upp. Hvað gerðist svo þegar ríkisstjórnin lét loksins undan þrýstingi stjórnarandstöðunnar og kynnti mótvægisaðgerðir vegna verðbólgunnar? Jú, þá var aftur ákveðið að skilja atvinnuleitendur eftir,

alveg ótrúlega ómerkilegt, þetta er bara mjög ómerkileg framganga. Ég ætla að biðla til þingmanna í meiri hlutanum að banka í hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, skora á hann að leiðrétta þetta strax með reglugerðarbreytingu

starfshópsins eru settar fram tillögur að sértækum aðgerðum sem hafa að markmiði að draga úr neikvæðum langtímaáhrifum faraldursins á viðkvæma hópa í íslensku samfélagi.“ Heimsfaraldurinn, sem er í það minnsta nú um stundir í baksýnisspeglinum, snerti okkur öll á mismunandi hátt. Ég segi fyrir mitt leyti að ég hafði ekki gert mér fullkomlega grein fyrir því hversu mikil áhrif þessi faraldur hafði á mikilvæg félagsleg tengsl. Þetta segi ég, ófötluð forréttindakona, sem hafði það með besta móti. Það má því rétt gera sér í hugarlund þau félagslegu áhrif sem heimsfaraldurinn hafði á þau sem eru í bágri félagslegri stöðu. Aðgerðirnar eru fjármagnaðar með viðbótarfjármagni á yfirstandandi ári og snerta á fjölmörgum þáttum samfélagsins. Þar má t.d. nefna stuðning við félagsstarf aldraðra, félagsstarf fullorðins fatlaðs fólks og viðkvæmra hópa með það að markmiði að sporna við einmanaleika og félagslegri einangrun þeirra og nema aðgerðirnar um 300 millj. kr. til þessara málaflokka.

Fjármunir eru settir í forvarnir í skólum, sem ég tel mikilvægt, og sérstök sumarúrræði eru í boði fyrir börn í viðkvæmri stöðu. Þá er tekið á kynferðis- og heimilisofbeldi og miða þær aðgerðir „að bættu aðgengi þolenda og gerenda að viðeigandi þjónustu“. Þetta eru aðeins nokkrar þeirra aðgerða sem ráðist verður í bæði á yfirstandandi ári og því næsta, en alls nema tillögurnar um 750 millj. kr. á yfirstandandi ári og 1 milljarði á því næsta. Bæði innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að heimsfaraldurinn hafði umtalsverð félagsleg áhrif. Það er því ljóst að þessar aðgerðir eru þarfar og nauðsynlegar.

Virðulegi forseti. Nú fer þessum fyrsta þingvetri mínum að ljúka. Það hefur verið mikil ánægja að vinna með ykkur og verða vitni að því frá fyrstu hendi hversu mikið alþingismenn þjóðarinnar brenna fyrir því að betrumbæta samfélagið okkar. Þeir vilja styðja við foreldra sem missa barn, styðja við nýsköpun og styrkja stöðu lántaka og leigjenda. Þeim er annt um velferð dýra og um umhverfið. Alþingismönnum er umhugað um geðheilsu þeirra sem vinna við að hjálpa öðrum, vilja jafna stöðu fólks á vinnumarkaði og auðvelda og einfalda aðgengi að tæknifrjóvgunum. Þingmenn eru auðvitað ekki alltaf sammála og kannski sjaldnast, sérstaklega um leiðir að settu marki en þeim gengur gott til. Munurinn á hugarfari þingmanna, hugsunarhætti og hugsjónum kemur hins vegar vel í ljós þegar við ræðum fjármálaáætlun næstu ára hér á þinginu. Þjóðin hefur glímt við næstmesta efnahagsáfall seinni tíma og það er ljóst að aðgerðir hafa skilað árangri og efnahagurinn hefur tekið hratt við sér. Hins vegar stafar okkur ógn af verðbólgu og versnandi efnahagshorfum í heiminum. Hvernig eigum við að bregðast við því? Hér heyrast raddir þar sem amast er við skattalækkunum undanfarinna ára, hækkun frítekjumarks og lækkun gjalda; aðgerðir sem stjórnvöld geta sannarlega hreykt sér af enda byggja byggja þessar fortölur á hugmyndum um að samfélagskakan séu óbreytanleg stærð og ágreiningurinn snúi aðeins að því hvernig eigi að skipta henni. Efnahagsstjórn undanfarinna ára hefur hins vegar sannarlega stækkað kökuna. Um það verður ekki deilt. Hins vegar mættu stjórnvöld standa sig mun betur þegar kemur að aðhaldi og hagræðingu. Þar mætti vera meira af harða hægrinu og ég hvet þau til að sitja á eilífri þörf til að hækka skatta og gjöld þegar kreppir að og og fara einfaldlega betur með þær tekjur sem við heimtum af fólkinu í landinu.

Við höfum þegar fordæmt árásir Rússa á Úkraínu harðlega en á þessum fundi voru Rússar hreinlega reknir úr klúbbnum. Stofnsamþykktum var breytt með þeim hætti að Rússar geta ekki verið aðilar að þingmannaráðstefnu Eystrasaltsríkjanna fyrr en verulegar breytingar hafa átt sér stað innan Rússlands. Þetta gátum við öll verið sammála Það sem kom mér reyndar meira á óvart var að tillögur okkar Íslands að efni inn í ályktun fundarins, sem ég og hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson stóðum fyrir, voru líka samþykktar, en þar er skorað á ríkisstjórnir Eystrasaltssvæðisins að vernda réttindi og tryggja öryggi flóttamanna, þjóðernislegra minnihlutahópa, hinsegin fólks, kvenna, barna, aldraðra og annarra viðkvæmra hópa sem eru í sérstakri hættu á stríðstímum. Við vorum þakklát fyrir að þessi ályktun var samþykkt. Þar kom jafnvel enn meira á óvart að tillaga okkar um að skora á ríkisstjórnirnar að verja kynheilbrigði og sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama var líka samþykkt. Ég tel þetta mikinn sigur og mig langar að hvetja hv. þingmenn sem nú fara á ráðstefnur erlendis og hafa míkrófóninn að tala fyrir þessum sjálfsögðu kvenréttindum sem íslenska þingið hefur staðið vörð um.

annars vegar á leigubílamarkaðinum þar sem kvaðir og aðgangshindranir hafa skapað raðir og biðtíma sem gefa íslenskum leigubílamarkaði algjöra falleinkunn í alþjóðlegum samanburði. Á þessu vöktu ungir Sjálfstæðismenn athygli með ókeypis skutli um síðustu helgi og fá hrós fyrir. Þótt leigubílafrumvarp hæstv. innviðaráðherra sé í áttina finnst mér of skammt gengið. Miklar hömlur eru á rekstrarformi þar sem leyfishafar skulu áfram vera einstaklingar og þeir skulu vera skráðir eigendur og umráðamenn bifreiðar. Áfram eru gerðar kröfur um gjaldmæli og að standast þurfi leigubílstjóranámskeið sem aðeins fer fram á íslensku. Við þurfum ekki að hræðast frelsi á leigubílamarkaði. Það nægir að horfa til nágrannaríkja sem hafa opnað á fjölbreytt rekstrarform með góðum árangri. Þar að auki er góður leigubílamarkaður ekki eitthvað sem gott er að hafa heldur algjört öryggismál, sérstaklega fyrir konur sem eru bókstaflega fastar á skemmtanalífinu, komast ekki heim og það er kannski tveggja tíma bið eftir leigubíl. Mig langar líka aðeins að ræða um heilbrigðismálin sem heilbrigðisstarfsmaður. Staða í geðheilbrigðismálum er grafalvarleg og tilfellum hefur fjölgað mjög. Við sem erum í þessum sal verðum að tryggja betri þjónustu við þessa sjúklinga. Bráðamóttaka geðdeildar er aðeins opin frá 12–19 á virkum dögum og frá 13–17 á frídögum. Utan opnunartíma er fólki beint á bráðamóttökuna sem er að springa undan álagi, fyrir utan það þá eiga þessir sjúklingar ekkert heima á bráðamóttökunni

Virðulegi forseti. Íslenskur almenningur er reglulega minntur á mikilvægi virkrar samkeppni og kostnaðinn sem fylgir samkeppnisskorti, hvort sem um er að ræða fákeppni í bankaþjónustu, á tryggingamarkaði, eldsneytismarkaði, í landbúnaði eða sjávarútvegi. Áhrifin eru alltaf þau sömu, neytendum í óhag. Fákeppnishagnaður í fjármálakerfinu er ástæða þess að hér er dýrasta bankaþjónusta í Evrópu. Þennan kostnað þurfa fyrirtæki og almenningur að sitja uppi með. Sömu sögu er að segja með tryggingaþjónustu. Hátt matvöruverð og eldsneytisverð hefur einnig leikið okkur grátt. Þessi vandamál eru að mestu afleiðing samkeppnisleysis og pólitískra ákvarðana.

Nú líður að lokum þingsins og enn kýs ríkisstjórnin að stinga höfðinu í sandinn frekar en að ræða af einhverri alvöru hvernig tryggja megi eðlilega samkeppni, til að mynda á vöru- og þjónustumarkaði. Þess vegna var tillaga okkar, um heildstæða úttekt á áhrifum virkrar samkeppni, ekki afgreidd úr nefnd á sínum tíma, ekki heldur á þinginu sem nú er að líða, ekki frekar en tillaga okkar um mat á samkeppnisrekstri ríkisins. Þess vegna er enginn áhugi á tillögum okkar um að almennar samkeppnisreglur ríki í landbúnaði og enginn áhugi er á að markaðslögmál gildi í sjávarútvegi. Og svo er auðvitað enginn, ekki nokkur, áhugi á að ræða vaxtamuninn í fjármálaþjónustu og áhrif sífelldra gengisbreytinga á íslenskt atvinnu- og heimilislíf. Þetta eru risaþættir í samkeppni, hvernig við getum aukið lífsgæði fólks, og ríkisstjórnin vill ekki ræða þessi mál. Samkeppni er ekki inn á radarnum hjá ríkisstjórninni, svo einfalt er það, og fyrir vikið ráða sérhagsmunir.

Herra forseti. Ég vil nýta þetta tækifæri hér, sem verður væntanlega það síðasta á þessu þingi, til að halda árlega ræðu mína þar sem ég hvet forseta Alþingis til að hlutast til um það að grjóthnullungurinn sem er hér fyrir utan Alþingishúsið verði fjarlægður. Það bárust af því fréttir í janúar 2012 að það væri búið að koma fyrir risastórum grjóthnullungi fyrir utan Alþingishúsið sem var kallaður Svarta keilan og átti að vera minnisvarði um borgaralega óhlýðni eftir listamanninn Santiago Sierra sem kallar sig víst andófslistamann. Fyrst var grjóthnullungurinn staðsettur nokkrum metrum frá þeim stað sem hann stendur á nú. Forsætisnefnd hefur alla tíð verið skynsamlega þenkjandi í þessu máli án þess að ná fram því markmiði að hreinsa Austurvöll af þessari óværu og nú hvet ég hæstv. forseta, sem hefur ekki verið í því hlutverki áður hvað þetta erindi mitt varðar, að horfa til þess að nýta sumarið til að taka til hér framan við Alþingishúsið, að eiga samtal, annaðhvort sjálfur eða fá embættismönnum það verkefni, við Reykjavíkurborg þar sem fundinn verður flötur á því að fjarlægja þetta svokallaða listaverk sem er hreinasta hörmung í augum býsna margra. Það er eitthvað sérstaklega ónotalegt við það að minnisvarði um borgaralega óhlýðni sé beint fyrir framan löggjafarsamkundu þjóðarinnar. Ágæti forseti. Ég vil hvetja þig til þessara verka í sumar og vona að við komum að